Уважаеми колеги, продължаваме парламентарния контрол с въпроси към служебния министър на финансите госпожа Росица Велкова. Първият въпрос е от народния представител Румен Гечев относно усвоените средства за капиталови разходи по консолидираната фискална програма за 2022 г. Заповядайте, господин Гечев – имате думата, за да развиете Вашия въпрос.

едва около 25% от капиталовите разходи по консолидираната фискална програма за 2022 г. – 25% от заложените около 8 млрд. 200 – 300 млн. лв. Какви мерки са предприети от служебното правителство за преодоляване на изоставането и в какви конкретни проекти ще бъдат реализирани тези капиталови разходи до края на 2022 г., още повече че това е един от ключовите фискални инструменти за стимулиране на икономическия растеж чрез публично-частното партньорство? Ако позволите, ако имате възможност – можете да разширите и за предвиденото за 2023 г. евентуално, но най-вече става дума за изоставането на капиталовите разходи за тази година. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Заповядайте за отговор,

На базата на данните за касовото изпълнение на бюджета и извършените капиталови разходи по консолидираната фискална програма за 9-те месеца на настоящата година са в общ размер 2 млрд. 556,9 млн. лв., което представлява 30,6% изпълнение от актуализираните годишни разчети от 8 млрд. 368,9 млн. лв. Освен за средства за инвестиционни разходи по националния бюджет към 30 септември 2022 г. са 1 млрд. 432,7 млн. лв. или 32,1% от актуализираните годишни разчети, които са в размер на 4 млрд. 462,9 млн. лв. Тези финансирани чрез сметките за средства от Европейския съюз са в размер на 1 млрд. 124,1 млн. лв., което представлява изпълнение от 28,8% от годишния разчет от 3 млрд. 905,9 млн. лв.

на изпълнител по Закона за обществените поръчки не са приключили. Също така е обичайно голяма част от плащанията за тези разходи да се измества за последните месеци на годината. Неравномерното усвояване на капиталовите разходи е обективно обусловено от календара на строителния сезон, като изпълнението на повечето инфраструктурни проекти се извършва през летните месеци и разплащането за извършената работа се концентрира в последното 3-месечие. Най-големите инвестиционни проекти се финансират по национален бюджет чрез бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта и съобщенията. Предвид ограниченото време, с което разполагам за отговора, ще Ви предоставя в табличен вид подробна справка за проектите, които ще бъдат разплащани от посочените министерства. По отношение на капиталовите разходи, финансирани със средства от Европейския съюз, се отчита забавяне при усвояването на разходите по Механизма за възстановяване и устойчивост, които в голямата си част са именно капиталови разходи,

като до края а годината се очаква да бъдат разплатени не повече от 100 млн. лв. Сред причините за забавянето при изпълнението на капиталовите разходи – финансиране чрез национален фонд,

получатели и структурите за наблюдение и докладване, забавяне при стартиране на процедурите за избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за изпълнение на дейностите по инвестиции, включени в Плана по-късното одобряване от Европейската комисия на програмите, които ще се изпълняват през програмния период 2021 – 2027 г. Забавяне се отчита и в темпа на капиталовите плащания през 2022 г. от сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“, тъй като голяма част от проектите по старите приеми са приключени, а по новооткритите приеми в момента тече договаряне. Естеството и мащаба на инвестиционните проекти не позволяват прецизното календарно позициониране на междинните и окончателните плащания. От друга страна, растящата инфлация води до значително увеличение на пазарните цени по първоначално представените количествено-стойностни сметки в проектните предложения, свързани с инвестицията, и в резултат на това се наблюдава забавяне на изпълнението на договорите.

РОСИЦА ВЕЛКОВА: Това, което искам съвсем накратко да кажа в контекста и на 2023 г., е, че това забавяне, което се случва в изпълнение на капиталовите разходи по Националния план за възстановяване и устойчивост и по-късното стартиране на изпълнение на програмите за програмен период 2021 – 2027 г.,

Благодаря Ви. Госпожо Министър, Вие разбирате, че аз използвам този въпрос, за да повдигна един въпрос, който

нашите, българските министри на финанси са се изхитрили, така да се каже, и всяка година, поне в последните 15 години, залагат капиталови разходи, които не изпълняват. А това е, от една страна, нарушение на законите за бюджета, в това число и за 2022 г., и то, обърнете внимание, че към края на месец септември са реализирани под една трета от капиталовите разходи – 8 млрд. 200 – 300 млн. лв., предвидени за тази година. Нека кажем и за българските зрители, че капиталовите разходи навсякъде – и в Европейския съюз, и във всяка страна, се използват като един от ключовите инструменти на държавата да може чрез пазарните механизми и публично-частно партньорство да стимулира икономическия растеж. Няма как да се съгласим и тази година, и следващата – който и да прави бюджета за 2023 г., този въпрос да бъде подценяван, още повече тук, от тази трибуна, многократно сме заявявали, че в средносрочен и дългосрочен период именно капиталовите разходи са най-добрата социална политика. Защото те стимулират растежа, спомагат за увеличение на брутния вътрешен продукт, в това число на човек от населението за увеличение на доходите на хората, за реализация на социални програми и така нататък. Затова, от друга страна, не могат да се приемат оправданията и ще Ви кажа защо. Основната причина за проблемите в нашата страна, в това число и за 2022 г., не за първи път, очевидно със закъсняването на формирането на бюджет за 2023 г., имам притеснението, че това ще се повтори, но нашите партньори от Европейския съюз работят с дълъг хоризонт. Те си залагат капиталови разходи – вижте Федерална република Германия, Франция, Италия, по за 10, 15, 20 години, и предварително знаят: няма никакви летни цикли и други оправдания, които ние българите правим. Така че опитвайте се в останалото време да интензифицирате този процес, доколкото е възможно, в това число и с търговете, тъй като това са пропуснати възможности за българската икономика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Гечев. Желаете ли дуплика? Не. Благодаря. Продължаваме с въпрос от народния представител Гален Монев относно колко ще струва на бюджета увеличението на минималната работна заплата. ГАЛЕН МОНЕВ Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, моят въпрос беше отправен, когато очаквахме нов проект на бюджет, вече стана ясно, че такъв няма да получим, тоест минималната работна заплата ще се запази в размера от 710 лв. Размерът ѝ е близо до линията на бедност. Замразяването в условия на такава инфлация прехвърля голяма тежест върху гражданите. С минималната работна заплата са обвързани редица колективни трудови договори. Наясно сте, че България е с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз. В този ред искам да Ви питам: колко ще струва на бюджета планирано увеличение на минималната работна заплата на 850 лв. и каква част от тези средства биха се върнали в бюджета през данъка върху доходите на физическите лица и ДДС? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Монев. Заповядайте за отговор, госпожо Велкова.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 Както вече стана ясно служебното правителство внесе Проект на удължителен закон за бюджета за 2022 г., който да се прилага до приемането на бюджет 2023 г. от редовно правителство, базиран на средносрочни приоритети, политики и допускания, включително и по отношение на размера на минималната работна заплата. При хипотезата, че се приложи от началото на 2023 г. увеличение на минималната работна заплата от 710 лв. на 850 лв., индикативните разчети за бюджетните ефекти при равни други условия биха били, както следва: по приходната част на бюджета 397,4 млн. лв. повече данъчноосигурителни приходи, включително 72,2 млн. лв. приходи от данъка върху доходите на физическите лица. Разчети за ефекта от приходите от ДДС е трудно да бъдат направени, тъй като използването на тези допълнителни разполагаеми доходи за домакинствата, е в зависимост от техните потребителски предпочитания, сред които са облагаеми, може би необлагаеми, или освободени от ДДС стоки и услуги. Поради това не можем да се ангажираме с конкретна оценка на влиянието от увеличението на минималната работна заплата върху приходите от данъка върху добавената стойност. Сходни са и причините и е трудно да се оцени влиянието от увеличените разходи за персонал на работодателите върху размера на облагаемата печалба по ЗКПО, като теоретично може да се очаква нарастването на минималната работна заплата да повлияе в отрицателна посока на приходите по ЗКПО. По разходната част на бюджета следва да се има предвид, че промяната на размера на минималната работна заплата рефлектира върху някои директно обвързани с минималната работна заплата плащания, като трудовото възнаграждение на приемните семейства, личните асистенти по Закона за личната помощ и заетите по програми на активната политика на пазара на труда и други, както косвено и с други плащания със социален характер. Например, обезщетения за отглеждане на малко дете, минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица и други, които ще изискват осигуряването на допълнителен финансов ресурс. Оценката от повишаването на минималната работна заплата и свързаните с нея плащания върху бюджета за следващата година, включително по бюджетите на осигурителните фондове и по общинските бюджети в частта на разхода е в размер на над 1 млрд. лв., или 1 млрд. 011,3 млн. лв., или индикативният нетен ефект за бюджета върху бюджетното салдо от промяна на минималната работна заплата от 710 лв. на 850 лв. е отрицателен в размер на 613,8 млн. лв. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Министър. Моята реплика ще бъде по-скоро призив. Знаете, че примерно в една Германия, а именно в условията на тежка криза минималната работна заплата се увеличи четири пъти.

добре. Продължаваме с въпрос от народния представител Мартин Димитров относно изпълнение на промените в закона за ДДС, така че операторите на данъчно-акцизни складове да обявяват свободните капацитети всеки ден пред Агенция „Митници“. Заповядайте, господин Димитров. МАРТИН Уважаеми господин Председател, госпожо Финансов министър! Уважаеми дами и господа, въпросът ми е изключително добронамерен и насочен към това да свършим работа и да довършим една реформа, която шест години се бави. Колеги, става въпрос за следното – Комисията за защита на конкуренцията, като първа мярка за подобряване състоянието на пазара на горива, тоест за по-ниски цени на горивата на бензина и дизела, е посочила, че трябва прозрачност на достъпа до данъчно-акцизните складове. Шест години по темата и нищо! Нищо не се случва до момента, в който в миналия парламент ние изменихме Закона за акцизите и данъчните складове, задължихме операторите определен час в деня да съобщават на Агенция „Митници“ свободните капацитети и тя да ги публикува, така че всеки, който иска да внася горива, да търгува с горива и да има тази информация. Това ще увеличи конкуренцията и потенциално ще намали цените, защото всеки ще знае къде има свободни капацитети да внася и да търгува с горива. Финансовото министерство, госпожо Министър, пое ангажимент да разработи необходимата интернет страница и да организира тази процедура, тя трябва да бъде ефективно работеща от 1 януари 2023 г. Аз знам, че има много злободневни теми, които касаят всички нас, но Ви зададох този въпрос именно за да не изпуснем тази тема. Хората при Вас, които отговарят, да говорите с тях, така че от 1 януари 2023 г. наистина да са ясни свободните капацитети в данъчно-акцизните складове и да увеличим конкуренцията. Пак Ви повтарям, колеги, според самата КЗК, която аз по много теми критикувам, знаете, самите те казват, че това е първата мярка на този пазар, която трябва да се възприеме, първото нещо и то не се случва шест години. години. Госпожо Министър, молбата ми към Вас е да разговаряте с хората, които отговарят за създаването на тази организация, на тази интернет страница, така че да няма забавяне, да станат нещата в срок. Това ми е молбата към Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Димитров. Заповядайте за отговор, госпожо Министър.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 благодаря за отправения въпрос, тъй като наистина се създаде организация в Министерството на финансите. Това, което мога да Ви информирам към момента, е, че в Агенция „Митници“ са детайлизирани вече всички технически изисквания за реализиране на промените в Закона за акцизите и данъчните складове. Създадена е необходимата организация за воденето на публичния регистър с актуални данни, предоставена от лицензираните складодържатели, за наличие и липса на свободни складови капацитети съгласно изискванията на чл. 47, от Закона за акцизите и данъчните складове, считано от 1 януари 2023 г. За реализацията на законовите промени, свързани с формата и съдържанието на публичния регистър, е необходимо и приемането от Министерския съвет на допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Текстовете за допълнение на Правилника са изготвени, публикувани и са за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на финансите, така че може да се запознаете. Предстои да бъдат приети от Министерския съвет след изтичане на срока на общественото обсъждане,

Госпожо Министър, по тази тема аз и „Демократична България“ сме Ви благодарни, че е придвижен въпроса, защото това е много важна реформа, която хората чакат от шест години, да има прозрачност и публичност със свободните капацитети в данъчно-акцизните складове. Моля Ви да следите темата, така че от 1 януари 2023 г. тази интернет страница трябва да я има, всеки да може да види къде може да внася горива, това да увеличи конкуренцията и потенциално да свали цените. цените. Защо, колеги, изменихме Закона, така че Агенция „Митници“ да събира тези данни? Защото ще има следния режим – от една страна, операторите на складове трябва да обявяват свободните капацитети, а от друга страна, Агенция „Митници“ има уреди на входа и на изхода на всеки склад и ако види, че информацията не е коректна и не е според изискванията, би могла да извърши допълнителна проверка. Тоест за първи път години по-късно, шест години след Доклада на КЗК тази реформа ще се случи и всички, които желаят да внасят горива в България, и всички, които желаят да търгуват с горива в България, от 1 януари 2023 г. ще могат в интернет електронно да проверят къде има свободни капацитети, така че да внасят или да търгуват с горива. Да, с това се очаква да намали цените и да има благоприятен ефект, но предвид многото неща, които се случват, госпожо Министър, ние разчитаме на Вас да следите тази тема и наистина да няма забавяне от 1 януари 2023 г. – правилникът да е приет, регистърът да е работещ. Това е едно добро дело, една хубава реформа, която ще помогне и която, ако бъде съчетана с други реформи, които предстоят като например как КЗК да почне да работи и да стане ефективна, но това е друга дълга тема, ако няколко такива реформи заедно се случат, цените на горивата в България ще бъдат по-благоприятни. Но по конкретната тема разчитаме на Вас докрай – от 1 януари 2023 г. регистърът да бъде функциониращ. Благодаря, уважаеми господин Димитров. Предполагам, че тук дуплика няма да има. Преминаваме към въпрос от народния представител Мирослав Иванов относно осигуряване на финансиране

Свидетели сме в последните около две години най-отчетливо, а и в последните 30 години, на загуба на доверие от нашите сънародници към институциите. За област Ямбол това важи, и то в голяма степен, тази загуба на доверие в институциите за област Ямбол се дължи най-вече затова, че моите съграждани от Ямбол и областта очакват своята нова болница вече 40 години. Действително 40 години и повече дори са минали, откогато е изготвен проектът за нов болничен комплекс и на няколко пъти той е започван, спиран, изграждан, но така и не е въведен в експлоатация. Състоянието на ямболската болница към момента е трагично, буквално е трагично. Неслучайно се затварят отделения, губи се медицински персонал, огромен е проблемът с намиране на нови лекари, на млади лекари, на медицински сестри и помощен персонал. Хората от Ямбол и от областта са принудени да търсят здравни грижи и услуги в болнични заведения в съседни населени места. През миналата година започна строителството по новия болничен комплекс и за пореден път два месеца по-късно беше преустановено почти напълно, тъй като се констатираха административни нередности. Тези административни нередности бяха предмет на усилията на кабинета Петков, на моите персонални и на господин Вигенин, който води настоящото заседание на Народното събрание, и с общи усилия ние успяхме да отстраним всички административни пречки. Последната огромна пречка остана осигуряването на финансирането, което бе възможно с приемането на измененията в Закона за обществените поръчки и индексацията на заварените договори, които са сключени. В тази връзка във времето, през което служебният кабинет е на власт, бе приета и изготвена такава методика. Моят въпрос към Вас е следният:

осигуряване на необходимите средства за индексация на сключения наличен договор за обществена поръчка? Могат ли да бъдат осигурени необходимите средства и дали Министерският съвет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

Ще Ви запозная хронологично с информацията, с която Министерството на финансите разполага към настоящия момент. С Решение № 266 от 9 май 2019 г. Министерският съвет е дал съгласие за увеличаване капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – град Ямбол, с 27 млн. лв. чрез парични вноски за периода 2020 –2022 г. за изграждане на новия болничен блок в лечебното заведение. През 2020 г. вноската е в размер на 13 млн. 500 хил. лв., като със Закона за държавния бюджет за 2020 г. средствата са одобрени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., което е превело паричната вноска за 2020 г. на лечебното заведение.

През настоящата година Министерството на здравеопазването в качеството си на мажоритарен собственик на капитала на лечебното заведение е превело одобрените със Закона за бюджета парични вноски на болницата.

Министерството на здравеопазването е компетентната институция, която може да предостави допълнителна информация за лечебното заведение и усвояването на средствата, а относно Наредбата, която е изменена за индексацията по Закона за обществените поръчки, нямаме постъпило искане, което да обсъждаме в Министерството на финансите.

в личен разговор с директора на болничното заведение той ме е уверил, че всички тези книжа и искане за произнасяне, за становище от Министерството на финансите по приложение на методиката и искане за индексация е внесено в Министерството на финансите. Веднъж е внесено през месец юли и мисля, че е внесено още веднъж с приемането на методиката, което се е случило преди повече от месец, доколкото ми е известно.

тази сума преди няколко месеца беше над 6 млн. лв., а в средата на месец юли беше малко над 9 млн. лв. С оглед на инфлационните процеси тази сума непрекъснато нараства

този казус ще бъде разрешен и строителството ще може да бъде довършено. Моят апел и въпрос към Вас е: можете ли да се ангажирате лично като министър на финансите да намерите начин да бъдат осигурени тези малко над 12 млн. лв., които, ако чакаме редовно правителство, могат да нараснат още повече? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Заповядайте за дуплика, госпожо Министър. По принцип искането за увеличение на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – град Ямбол, следва да дойде от мажоритарния собственик, тоест като предложение трябва да бъде поставено от Министерството на здравеопазването. За да бъдат предприети действия за увеличаване на капитала, следва да се направи оценка и за държавните помощи, която оценка се извършва и се подготвя от мажоритарния собственик. В този смисъл имах предвид, че не е постъпило искане от мажоритарния собственик за увеличение на капитала. В момента, в който постъпи такова искане и е направена и прегледаме оценката в частта на държавни помощи, ще видим какви са възможностите и дали може да ги осигурим. Както знаете, има икономия в капиталовите разходи, още повече увеличаването на капитала в частта на финансиране, но трябва да получим надлежна

Господин Иванов, имаме два въпроса към министъра на здравеопазването, но за съжаление трети петък вече той не успява да дойде на парламентарен контрол. Ще го проучим този въпрос. С това се изчерпват въпросите към служебния министър на финансите. Благодаря Ви за участието, госпожо Велкова. Следващият министър, който ще бъде подложен на парламентарен контрол, е служебният министър на енергетиката господин Христов, който обаче все още не е пристигнал в Народното събрание. Не ми остава друго освен да дам почивка до 13,10 ч., когато очакваме да е тук, така че в 13,10 ч. ще продължим с парламентарния контрол.

Продължаваме парламентарния контрол към министъра на енергетиката Росен Христов. По план първият въпрос е от народния представител Мартин Димитров, мисля, че не е в залата в момента. Ще разменим въпросите. Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Самандов относно проект на закон за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна за справяне с високите цени на енергията. Заповядайте, имате думата да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути.

Моят въпрос е свързан, както и председателят каза, с изпълнението на Регламента от 6 октомври, който пряко касае събирането на свръхприходите от производителите на електрическа енергия, намаляването на консумацията на електрическа енергия и преразпределянето на тези свръхприходи към най-уязвимите – домакинствата, малките и средните предприятия. В тази връзка, господин Министър, как Министерството на енергетиката изпълнява въведеното с Регламента единно задължение за прехвърляне на свръхприходите, генерирани от производителите на електрическа енергия, към крайните потребители? Пак подчертавам дебело – домакинства и малки и средни предприятия, и как Министерството на енергетиката ще гарантира изпълнението на мярката по Регламента за намаляване на общото брутно потребление на електроенергия от всички потребители, включително тези, които все още не са оборудвани с интелигентни измервателни устройства, позволяващи им да наблюдават потреблението си в реално време? Имайте предвид, господин Министър, че Регламентът влиза в сила от 1 декември и на всеки три месеца Вие ще трябва да докладвате резултати по него,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

отношение на прилагане на въведения с Регламент таван на свръхприходите, генерирани от производители на електрическа енергия под пределни разходи, в момента се работи по проект на нормативен акт за прилагане на Регламент Таванът на приходите ще се прилага по отношение на всички пазарни приходи на производители, получени от производство на електроенергия с по-ниски пределни разходи от определения таван за пазарните приходи. Като такива производители Регламентът изрично посочва технологии за вятърна, слънчева и ядрена енергия или енергия от лигнитни въглища. По целесъобразност ще са включени и други пазарни участници в съответствие с разпоредбите на Регламента. изпълнение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от Регламента събраните в резултат от прилагането на тавана на пазарните приходи свръхприходи, ще се използват за продължаване на програмите за финансиране на мерки в подкрепа на крайните клиенти на електроенергия с цел смегчаване на въздействието на високите цени на електроенергията върху тях. В тази връзка, производителите под пределни разходи ще правят вноски към фонд „Сигурност“ на електроенергийната електроенергийната система и съществуващи програми за подкрепа на крайни клиенти на електрическа енергия ще бъдат продължени в унисон и с прието решение на Четиридесет По отношение на битовите крайни клиенти бих искал да отбележа, че същите са защитени от високите цени чрез регулирани цени на електроенергия, които са чувствително по-ниски от борсовите, и са на нива, много по-близки до определените в предходния регулаторен период преди драстичния скок на борсовите цени. Относно намаляването на потреблението, това се следи чрез системен комплекс от мерки, включително от Системния оператор, разпределителните дружества, така че имаме начини да го следим и да го контролираме. В момента също се прилагат различни мерки за спестяване и се отчитат, така че няма проблем предприятията, които са без интелигентни електромери, да бъдат следени. Всички големи консуматори на практика имат интелигентни електромери, така че по-голямата част от обема електроенергия, която се потребява, се следи включително и почасово. За малките предприятия, някои от които нямат, имаме косвени начини да го отразим и да го докажем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Христов. Заповядайте за реплика, господин Самандов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, не съм доволен от отговора Ви, не съм доволен и от хората, които са Ви съставили този отговор, защото Регламентът се фокусира на домакинства, малки и средни предприятия. Вие говорите само за изземване на пари. Добре, ще изземем пари от всичките производители на електрическа енергия, но какви ще бъдат схемите, по които тези пари ще достигнат до крайния битов потребител, до последното домакинство, каквато е целта на Регламента? И моля Ви, не вкарвайте в заблуда и министър-председателя, защото той сутринта също ни каза за мантрата с евтиния ток за бита. Да, евтин е. АЕЦ „Козлодуй“ – перлата в българската енергетика, прави така, че този ток да е евтин, но българите не ядат ток, ако ако мога да перефразирам преждеуправляващи. Българският проблем е, че потребителската кошница на всеки един от нас се покачи с над 40%. Вие трябва да разработите мерки и бъдете така добър да помолите колегите Ви в Министерството, както и в Министерството на финансите, да прочетат чл. 17, където ясно е написано: „Държавите членки използват постъпленията от временната солидарна вноска за разработване на схеми за финансова подкрепа на крайните клиенти на енергия, за финансова подкрепа за подпомагане намаляването на потребление на електрическа енергия“ и така нататък, но на всички ни е ясно, че големите потребители имат собствено мерене, на всички ни е ясно, че някои от предприятията имат собствени интелигентни системи, но тук става въпрос за съвест и за това хората да имат възможност в реално време да наблюдават, както си наблюдават мегабайтите на телефона, да си наблюдават и меренето, за да кажат: в този момент на мен не ми е изгодно да консумирам и ще спра крушката в банята. Това нещо Вие може да го направите. Затова, тъй като колегите Ви се оплитат като патета в кълчища и Ви поднасят такива текстове, които съм сигурен, че и Вие не приемате, предлагам следните пет мерки. Първата мярка да бъде разработване на система от критерии – социални и финансови, по която да бъде изплащана финансова помощ към домакинствата. Имаме НАП, имаме и НОИ – малкия и среден бизнес. Втората мярка да бъде разработване на ваучерова система за енергийна ефективност, тоест моят котлон не е енергийно ефективен, получавам, да речем, 60% от стойността на нов. Третата мярка, която вече влиза в Министерството на енергетиката, е: да се направи система, с която всеки един от нас да може да наблюдава в реално време мереното. Това го има. Просто трябва единният формат на данни да върви там, където трябва да върви, а не само в електропреносните предприятия и Електроенергийния системен оператор. Следващата мярка е уведомителен режим за ВЕИ-та за собствена консумация. Така че аз оставам на Ваше разположение и на Министерството на енергетиката да обсъдим възможни мерки, защото Регламентът чука на вратата и ще търпим санкции по него, господин Министър. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Самандов. Желаете ли думата за дуплика, господин Министър? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря, господин Самандов. Като цяло аз подкрепям всички инициативи, които са свързани с енергийна ефективност и с изграждане на култура на енергоспестяване. Тук подчертавам култура на енергоспестяване, а не принудителни мерки за икономисване на енергия по способ някакви ограничения, тоест това, което чувате, в Хърватска хората се къпят по две минути и така в България такова нещо не се обсъжда благодарение на това, че имаме стабилна енергийна система, което по никакъв начин не означава, че ние не трябва да пестим ток. Част от мерките, които Вие коментирахте, аз не мога да коментирам, тъй като са свързани с дейността на други министерства, компенсации и така нататък, това е ефект върху бюджет и така нататък. Това, което касае енергетиката. Аз от дълги години съм принципно радетел на внедряването на така наречените умни електромери, които, освен че позволяват да се отчитат и загуби от преносната мрежа, дистанционно отчитане и така нататък, позволяват именно тези данни да бъдат достъпни за крайния потребител и той да може сам отговорно да си следи потреблението и да управлява своята консумация. Естествено, подкрепям и всички инициативи, които са свързани с възобновяеми източници за собствена енергийна ефективност.

други. Част от тези неща няма как да ги внедрим буквално от днес за утре, тъй като Регламентът влиза в сила от 1 декември, но аз приветствам Вашето предложение за среща, да обсъдим и да започнем всякакви проекти, които в един или друг срок бихме могли да внедрим и биха довели до такава култура на енергийна ефективност и в крайна сметка до пестене на електроенергия и по-ниски сметки.

Преди да преминем към следващия въпрос, искам само да обърна внимание, че на балкона в залата има много млади хора. Не са ме информирали кои са и откъде са, но ги поздравявам и от Ваше име включително. Ако някой знае, ще му дам думата да съобщи. Сигурно са гости на някого от нас. Следващият въпрос е от народния представител Мартин Димитров относно мерки за изграждане в срок на терминала за втечнен газ до Александруполис. Заповядайте, господин Димитров. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа, скъпи гости! Знаете тази зима в каква ситуация сме по отношение на природния газ. Имаше доста драматизъм, сега нещата изглеждат овладени. Надявам се и до края на зимата да няма още изненади, макар че съм сигурен, че от Москва ни готвят такива и който не го осъзнава, е, както се казва, негов въпрос и проблем, но по-важно е какво правим и следващата зима – да не допуснем същите тези казуси да възникват отново. Затова, господин Министър, подготовката на терминала до Александруполис в Гърция, в който България е съакционер и чрез който ще може да внасяме втечнен газ, в който ще имаме слотове и няма да се налага да търсим слот тук, слот там, да се обадим на Турция, на Гърция, откъде да намерим. Това ще даде стабилност и предвидимост на доставките на природен газ, включително възможност да се купува втечнен газ по всяко едно време. трябва на едномесечна база да се отчита напредъкът, тоест да търсите гръцките власти включително, и да отчитаме какво се случва, какъв е напредъкът, има ли проблеми. Трябва да има постоянен натиск по темата, защото не може да допуснем следваща зима този терминал да не бъде готов и Ви давам примери. Холандия построи терминал за втечнен газ за 6 месеца; в момента Италия и Германия се опитват да построят такива терминали отново за 6 месеца; Финландия и Естония също са напреднали и скоро и те ще обявят готов терминал за втечнен газ. Всички се подготвят за следващата зима.

просто защото светът в момента е сложен и много кризи трябва да се управляват едновременно. Така че е важно, независимо колко време ще продължи служебното правителство –

Благодаря, уважаеми господин Димитров. Имате думата за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа и дами народни представители! Уважаеми господин Димитров, изцяло подкрепям това, което казахте. Сега ще дам кратка хронология, за се добие цялостна представа за Проекта, в който България има дялово участие с 20% от капитала на проектната компания „Газтрейд“,

в качеството си на акционер гласува за одобрение на окончателното инвестиционно решение за изграждане на терминала за втечнен газ Александруполис – Република Гърция, като по този начин даде началото за реализирането на Проекта. Срокът за реализация е до края на 2023 г. По данни на дружеството акционерите, в това число „Булгартрансгаз“, както и членовете на Съвета на директорите на „Газтрейд“, получават регулярна информация от ръководството на дружеството относно хода на реализирането на Проекта и поетите ангажименти. В тази връзка, на първо място, следва да бъде отбелязано, че са гарантирани източниците на финансиране на Проекта за изграждане на терминала, осигурено е финансиране от Националната банка на Гърция на обща стойност 283 млн. евро, одобрен е грант, съгласно Правилата на Европейския съюз за държавна помощ, на стойност 166,7 млн. евро. Това нещо е направено на 17 юни 2021 г. от Оперативната програма „Конкурентоспособност, предприемачество и иновации“ проектът е включен и в Оперативната програма с решение за включване от 2021 г.; договорено е споразумението за ангажимент на акционерите – между „Газтрейд“, Национална банка на Гърция и акционерите, съгласно което акционерите поемат ангажименти за допълнително финансиране по време на строителната фаза и до завършване на изграждането на Проекта, които отговарят на условията на стандартното проектно финансиране, с ограничено участие на акционерите. В допълнение Ви информирам, че са сключени и съобразно заложените срокове се изпълняват основните договори за изграждане на терминала, за покупка на плаващото съоръжение, което се конвертира в терминала за втечнен природен газ, за тръбопроводите на сушата и в морската акватория до Александруполис, както и системата за швартоване. Договорените суми, обезпечаващи поетите ангажименти от страна на „Газтрейд“ и гарантиращи спазването на договорения график за реализирането на Проекта в края на 2023 г., се разплащат в предвидените срокове. „Булгартрансгаз“ в качеството си на акционер, както и посредством представителите в Съвета на директорите, изисква и получава от ръководството на дружеството и избрания консултант на Проекта периодична информация за етапа на неговото изпълнение и потенциалните рискове от забава, с цел своевременно и бързо намиране на решения. Не на последно място, в ход е процедура по подбор на квалифицирани специалисти, съобразно одобрени от Съвета на директорите на „Газтрейд“ критерии, длъжностни характеристики, които да осигурят професионалното и качествено управление на съоръжението за втечнен природен газ след неговото изграждане и безопасната му експлоатация. Имаме уверение, че „Булгартрансгаз“ ще продължи да упражнява правата си на акционер в „Газтрейд“ по начин, гарантиращ изграждането и пускането в експлоатация на терминала за втечнен газ в предвидените срокове. Министерството на енергетиката като орган на изпълнителната власт, провеждащо енергийната политика на България, оказва съдействие на българския газопреносен оператор във всеки момент, в който това е необходимо. Буквално преди няколко дни – на 4 ноември, в рамките на официална делегация, водена от вицепремиера Христо Алексиев, в която участва и министърът на енергетиката в мое лице, беше проведена среща с ръководството на „Газтрейд“, където беше обсъден напредъкът на Проекта и бяха потвърдени изпълнението на всички мероприятия по график. Договорихме и в следващите две седмици да направим второ посещение на място, на терен, така че да бъдем сигурни, че нещата вървят по план.

Господин Министър, ние имаме обаче лош опит с гръцката газова връзка. От тази трибуна колегите – различни министри, които бяха по това време от ГЕРБ, съм ги питал около

добре следващата зима да имаме собствени слотове. Така че въпросният терминал за втечнен газ да бъде завършен на всяка цена. Молбата ми, която е много разумна, е следната: на едномесечна база, ако трябва правете инспекции с Вашия гръцки колега – министъра на енергетиката, защото накрая се видя, че този подход най-много помогна. Всеки месец да се вижда напредъкът, да се прави инспекция на място, да се виждат сухоземната, морската част тя морската се прави на друго място, но няма значение – да се вижда напредъкът и по документи, и на място, за да може, ако има изоставане, то да бъде преодоляно. Подобен Подобен добронамерен натиск трябва да има, за да няма закъснение. Много е важно следващата зима да имаме собствени слотове и да можем да внасяме втечнен газ оттам, откъдето е най-евтино и най-изгодно. Всяко забавяне няма да е приемливо. Наистина опитът на холандците е невероятен.

всяко намаление на периода на строителство в тази ситуация, така че следващата зима тези слотове да могат да бъдат ползвани, е изключително ценно. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Димитров. Дуплика желаете ли? Заповядайте, господин Министър, за дуплика. Господин Димитров, напълно съм съгласен с Вас. Ние имаме горчивия опит, в който в рамките на буквално трябваше да наваксаме значителното изоставане по строителството на интерконектора, но в крайна сметка успяхме да го пуснем навреме. Така че Ви уверявам, че имаме и опита, и практиката да извършваме такъв контрол. Проверяваме го както на месечна база, така и когато има определени критични моменти в Проекта. Готов съм да предоставям и на Народното събрание доклади на определен период. Тук искам да кажа, че ние мислим не само за осъществяването на Проекта навреме, но и стратегически. На срещата в Гърция, за която споменах, обсъждахме възможността да увеличим и обема на интерконектора почти почти двойно, както е предвидено в проектната документация, чрез изграждане на допълнителна компресорна станция. В момента водим разговори с гръцкия оператор ДЕСПА в какви срокове това реално може да се случи, така че заедно с пускането на терминала ние да имаме и един увеличен обем от газопреносната мрежа, за да можем да доставим на България тези увеличени количества. Благодаря за въпроса. Работим усърдно в посоката, в която Вие споменахте. Благодаря, уважаеми господин Министър. Следва въпрос от народния представител Красимир Вълчев относно изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост. Заповядайте, господин Вълчев, (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, по-рано зададох същия въпрос и на Вашия колега – вицепремиера Пеканов. Плана за възстановяване и устойчивост са включени един проект и един ангажимент, които по наше мнение следва задължително да бъдат преосмислени и предоговорени. Поетият ангажимент е за намаляване на емисиите на въглероден двуокис от въглищните централи в срок до 2026 г., измерено през 2025 г. с 40 на сто, което предвид базовата година – 2019 г., изисква реално намаление на емисиите с над 50 на сто. Едно такова намаление може да се постигне по три възможни начина – чрез затваряне на мощности, сезонна работа на централите или чрез инвестиции в технологични решения за намаляване на емисиите. Тъй като не ми е известно да са планирани инвестиции в тази посока, то очевидно намерението е изпълнението на ангажимента да се постигне чрез затваряне на мощности, било то постоянно или сезонно. Не само моите опасения са, че в така предвидения срок не би могло да се изградят други заместващи, а още повече балансиращи мощности. Това означава риск от недостиг на електрическа енергия и гарантира превръщането на България от нетен износител в нетен вносител на енергия, означава и риск от социално-икономически катаклизъм в Старозагорския район. Впрочем, в Комплекса работят хора от четири области – над 11 хиляди, Вие знаете, а косвено засегнатите работни места са близо 100 Надявам се да осъзнавате, че ангажиментът е неизпълним, без да доведе до енергийна и социално-икономическа криза след 2025 г. Причината да бъде поет и оставен в Плана е единствено прокарването на Проекта RESTORE Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ. Да си го кажем направо: в комплекса Марица изток въглищните мощности бяха спазарени срещу оставането на Проекта в Плана за възстановяване и устойчивост. Този проект по наше мнение е ужасяващо нерентабилен, технологично необясним и нелогично раздут. Причините за включването му в Плана по наше мнение са единствено лобистки и корупционни интереси. Средствата, предвидени по Проекта, могат да бъдат използвани за далеч по смислени и ефективни алтернативи. Вложени в енергийна ефективност, по наши изчисления обществената рентабилност ще бъде поне 25 пъти по-висока. Вложени в ПАВЕЦ мощности ще бъдат поне 10 пъти по-високи, предвид срочността на ползването на ПАВЕЦ, ефективността за съхранение на енергия и така нататък. Моля за отговор какви са намеренията Ви оттук-нататък, ще предприемете ли действия за предотвратяване на ангажимента за намаляване на емисиите до 2026 г. от въглищни централи? Ще планирате ли инвестиции в междинни технологии за удължаване на живота на въглищните централи при намаление на емисиите? Не казвам, че ние трябва да се откажем от целта за намаляване на въглероден… (Председателят дава Не казвам, че трябва да се откажем от средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, въпреки че приходите, които генерира в момента комплексът Марица изток, през тези години – годините на действие на Плана, ще бъдат по-високи, отколкото по самия план. Казвам, че трябва да се положат максимум усилия за предоговаряне на този ангажимент. Предвид и новата геополитическа ситуация, смятам, че ако инвестираме в междинни технологии, ние можем да убедим Европейската комисия за един по-дълъг срок, който да ни осигури време за разумен,

Благодаря и аз. Заповядайте за отговор, господин Министър.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 много внимателно планиране, подготовка и участие на всички заинтересовани страни и местните общности. Именно поради това Министерството на енергетиката в момента усилено работи по енергийни модели като работна платформа на Комисията за енергиен преход, създадена към Консултативния съвет за европейската зелена сделка, осигурява предварително участие на институциите, политическите партии, синдикатите, работодателите, неправителствените организации, академичната общност, браншовите организации и други в този процес. В момента е приключил процесът на моделиране и Комисията за енергиен преход разглежда възможните сценарии, като съгласно индикативния график ще представи доклад с оценка на алтернативите, който в крайна сметка ще бъде внесен в Народното събрание. Моделирането в рамките на Комисията е при интеграция на двата взаимно допълващи се модела. При определянето на производството на електроенергия възобновяемите източници се третират като задължително работещи според тяхната наличност, а останалите гъвкави мощности се оптимизират, за да посрещнат остатъчното търсене на електроенергия. Моделите позволяват допълнителна оптимизация на производството чрез почасово диспечиране, което взима предвид ограниченията на европейската електропреносна мрежа, почасови данни относно производството, колаборирани спрямо паневропейската база данни за климата на Ntso. На този етап На този етап резултатите от моделите показват, че е възможно екологичните цели да бъдат постигнати с висока амбиция по отношение на нови мощности от възобновяеми енергийни източници, системи за съхранение, гъвкави мощности на природен газ, но без да се затварят въглищните централи. На база на доклада на Комисията и резултатите от моделите Министерството на енергетиката допълнително ще разработи и предложи на Народното събрание интегрирана енергийна стратегия за развитие на българската енергетика, в която ще бъдат включени дългосрочни стратегии и различни енергийни сценарии за постигане на заложените цели. При така описания процес ще се гарантира развитие на сектора и избрани приоритети, базирани на данни, анализи, научен подход и приети от широк кръг заинтересовани страни. Буквално в последните дни имахме напредък с научните проучвания. В неделя, последната неделя, при президента Румен Радев имахме среща с научните среди в България, където беше представен анализ – геологичен, на възможни райони, където да изградим подземни помпени електростанции, базирани на вода или въздух, както и потенциално хранилище за въглероден двуокис и газ. на ООН, която се проведе в Египет, пак благодарение на президента Румен Радев, имахме среща с израелския президент. Те разполагат точно с такива технологии и значителен опит в тази област и изразиха желание за предоставяне на тези технологии в България, включително и за инвестиции от израелската национална електрическа компания. Тази сутрин проведох срещи с ръководството на двете двете въглищни електроцентрали – 1 и 3, така че интензивно работим точно в това направление, което Вие очертахте, чрез алтернативни технологии да намалим въглеродния отпечатък на въглищното производство и на въглищните електроцентрали, така че да успеем да постигнем целите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, без да намаляваме енергийните мощности през 2026 г. Искам да подчертая, че критичният период тук е именно 2026 г. с поетия ангажимент за 40% намаление на въглеродните емисии. Нашите модели показват, че след тази дата абсолютно по естествен начин потреблението на енергия, производството постепенното увеличаване на източници от възобновяема енергия ни позволява плавно да преминем към изцяло зелена електроенергия за 2026 г. Активно работим, за да разработим пакет от проекти, които съвпадат със заложените индикатори в Плана за възстановяване и устойчивост, но няма да наложат затваряне на мощностите. Задачата е изключително сложна технически, но благодарение на това, че сме въвлекли научни среди, частния сектор, Министерството и абсолютно всички други заинтересовани, включително и синдикати, вярвам, че все пак ще успеем да се справим с това предизвикателство. Благодаря, уважаеми господин Христов. Реплика имате ли? Заповядайте, господин Вълчев, за реплика. Благодаря. Уважаеми господин Министър, очаквах да чуя не толкова какво са Ви написали от администрацията на Министерството, а Вашето лично отношение, Вашата ангажираност, че ще работите за промяна на ангажимента, Вашето осъзнаване, че до 2026 г. ние не можем да постигнем тази цел, без да има катаклизъм. Нито можем да осигурим алтернативни работни места, нито можем да осигурим заместващи базови мощности – срокът е твърде малък, нито можем да направим инвестиции в междинни технологии до 2025 г. Това означава, че ако към днешна дата 45 – 50% от енергията е от Марица изток, това означава, че ние губим 25%. Ставаме нетен вносител, няма да имаме възможност за компенсации. В момента плащаме компенсации на бизнеса, запазихме стотици предприятия и десетки хиляди работни места благодарение на тези компенсации. Запазихме конкурентоспособността на българската икономика благодарение на това, че имаме АЕЦ „Козлодуй“ и въглищни мощности. Това означава, че ние ще имаме недостиг на енергия. Не съм съгласен с Вас, че изведнъж нещо ще се случи 2026 г. и ще спрем. Нито ще имаме мрежата, нито ще имаме достатъчно зрели ефективни технологии за съхранение на енергия. Хубаво е, че сте се запознали с разработката на Техническия университет. Впрочем, аз като министър на образованието и колегата Теменужка Петкова я възложихме на българските учени. Това е крачка в сравнение с това, което предходният вицепремиер правеше. Той стъпи на модела на една частна фирма за батериите. Аз в нито един от разработените модели за енергиен преход не видях батерии. Да, видях ПАВЕЦ – това, за което Вие говорите, вероятно е ПАВЕЦ. Хубаво е, че поне Вие се вслушвате, надявам се и да се доверите на българските учени, но проектът за батериите не е решението. Няма да можем до 2025 г. да изпълним ангажимента. Помислете за по-дълъг срок, помислете за инвестиции в междинни технологии, защото иначе ще имаме енергиен катаклизъм. Този въпрос не е важен единствено и само за Старозагорския регион, той е важен за цялата икономика, за цялата страна, тъй като ще имаме недостиг на енергия. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Вълчев, за репликата. За дуплика желаете ли, господин Министър? Заповядайте. Благодаря. Господин Вълчев, мога да Ви уверя, че не сте имали министър на енергетиката, който да е по-лично ангажиран от мен с каузата да осигури енергийната сигурност на страната и на целия регион – Югоизточна Европа, без да затваря енергийните мощности през 2026 г. Съгласен съм с Вас с всички въпроси относно проекта за батериите. Относно предоговаряне – вече сме водили такива разговори с Европейската комисия. Там позицията е твърда, че целите трябва да бъдат постигнати. Аз също като енергетик смятам, че ние трябва да преминем към зелена енергетика максимално бързо. Нашите анализи показват, че колкото и да е предизвикателно това, все пак можем да го постигнем. Още в първите си дни, когато встъпих в длъжност, първото ми посещение де факто беше в мините, където направих среща с местните общности, синдикати, браншови организации, мините, местното управление и поех лично ангажимента да направя всичко необходимо, за да стигнем до решение, което ги удовлетворява и което позволява плавен преход към зелена икономика, без да включва мащабно затваряне на мощностите през 2026 г. И от този момент ежедневно работя по и мога да кажа, че имаме прогрес, и то доказан, научен, технологичен, подкрепен от анализи, с който да представим едно наистина комплексно решение пред Европейската комисия, и с детайлизиране на съществуващия план, без да му променяме глобално целите и същността, да постигнем това нещо, оптимизирайки проектите. Относно съхранението, отчитайки, че минаваме към зелена енергия, съхранението е изключително важно. Така че ние работим точно в направление ПАВЕЦ, нормалните водни ПАВЕЦ-и, които има, да увеличим мощностите и по-иновативните технологии за подземен ПАВЕЦ. Така че аз искам да предложа едно решение, което е технически научно, а не политически базирано на някакви икономически интереси, именно от това идва сложността, без да отстъпвам от екологичните цели, които са заложени в плана. Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към въпрос от народните представители Николай Костадинов, Искра Михайлова и Стоян Таслаков относно състоянието на ПАВЕЦ „Чаира“.

за рехабилитация на III и IV хидроагрегат на ПАВЕЦ „Чаира“, чийто срок за изпълнение първоначално беше заложен до юни 2022 г. След възникналите технически неизправности, установени след пусковите изпитания на съоръжението от 22 март 2022 г., четвъртият хидроагрегат все още не е въведен в режим на разполагаемост. На 4 май 2022 г. след извършен превантивен оглед на първи хидроагрегат е установено наличието на аналогични дефекти като тези на четвърти хидроагрегат, което съответно доведе до извеждането му от разполагаемост. Припомняме, че през август 2021 г. имаше авария и във втори хидроагрегат на централата, за който към този момент липсва информация за състоянието му. С какъв капацитет работи в момента ПАВЕЦ „Чаира“? Кога се очаква да приключи ремонтът му и кога се предвижда да бъде въведен в експлоатация пълният капацитет на съоръжението? И по-конкретно – работят ли хидроагрегатите на ПАВЕЦ „Чаира“ изобщо? Колко от тях работят към настоящия момент? За кога се предвижда въвеждането на всеки един от тях в режим на разполагаемост? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Заповядайте за отговор, господин Министър.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

за съжаление, срокът за пускане в експлоатация е неясен поради изключително сложните технически проблеми, свързани с анализа и установяването на причините за аварията. Обхватът на рехабилитацията на ПАВЕЦ „Чаира“ включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на система за управление и мониторинг на централата, турбинни регулатори, релейни защити, възбудителна система за блоковете, система за мониторинг и анализ на вибрациите на блоковете, турбинно оборудване, 19 киловата комплексни разпределителни уредби за генератор, мотор, възлови уредби за управление защитата на блоковете, помпи за техническа вода, системи за измерване на електрическата енергия, вентилационни системи, общо спомагателно оборудване, материали и други. Включва и рехабилитация на генератори 2 и 4. На 25 април е подписан договор за рехабилитация с Консорциум от АББ и компанията „Войт“ и на 9 юни 2020 е подписано допълнително изменение за рехабилитация на генератори 2 и 4. На 9 юни 2020 г. до 22 март 2022 г. рехабилитацията на хидроагрегат 4, съгласно обхвата на основния договор, изключвам допълнителното споразумение за рехабилитация на генератор, са извършени на 22 март 2022 г. При пусковите работи се случва инцидент. Резултатът е 8 от 10 спукани стационарно направляващи лопатки на спирална камера на турбината. На 8 април тази година е получено писмо от Консорциума за отлагане на водни проби на хидроагрегат 3. На 31 май е получен доклад от визуален оглед на всички спирални камери на ПАВЕЦ „Чаира“ с препоръка от Консорциума за необходимостта от допълнителни анализи за състоянието им. На 14 юни и 18 август са проведени срещи на високо ниво между представителите на НЕК и Консорциум „АББ Войт“ и Европейската банка за възстановяване и развитие за обсъждане на последващи стъпки. От 14 юни до 30 септември са проведени серия от срещи с три международно признати организации, които да се включат като независим консултант в процеса по определяне на причините за инцидента. На 13 септември е сключено допълнително изменение на договора с обхват – анализ на състоянието на хидроагрегат 2. И на 19 октомври е изпратено от страна на НЕК искане към Консорциума за предложение за демонтажни дейности по хидроагрегат 4. В момента се водят няколко разследвания, включително от Европейската прокуратура и Главна дирекция „Национална полиция“ с наети вещи лица от Техническия университет в София. Друго разследване се води от Консорциума по изпълнение на рехабилитацията „АББ Войт“

Процесът по установяване на причините включва множество високотехнологични тестове, включително и проба от метала, който включва и част от едната пукнатина. Чакат се анализите от тези резултати. След това ще се направи модел, който да покаже състоянието на тези лопатки – дали съществува умора на метала и остатъчен живот, за да може съоръжението да бъде приведено в експлоатация. Резултатът от тези много сложни и комплексни анализи ще ни даде отговор как продължаваме работата с ПАВЕЦ „Чаира“ – дали ще са необходими

Довършете си мисълта все пак. Работи се усилено. Аз лично направих посещение преди няколко седмици, в събота, на обекта. Видях авариралите хидроагрегати, видях и пукнатините. Имах пълен технически доклад, включително и как се ръководи процесът. Работи се, не е изоставено – напротив, работи се много интензивно, но заради комплексиката и уникалността на този обект анализите отнемат много време. Благодаря, уважаеми господин Министър. Реплика имате ли? Заповядайте за реплика, господин Костадинов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, защо се приоритизира закупуването на системи за съхранение на енергия, а не се действа целенасочено към разширяването и експлоатацията на съществуващото такова съоръжение? Предвижда ли се проектиране и изграждане на други съоръжения от този тип, тип ПАВЕЦ? Имаме ли данни колко ще струва ремонтът на ПАВЕЦ „Чаира“? И каква е причината, за да се стигне дотук? Благодаря.

За момента нямаме оценка на потенциалния ремонт, който е необходим, тъй като не знаем точно какво и как трябва да се ремонтира. Едно е да правим някакво укрепване и възстановяване на лопатките с цел продължаване на живота, друго е да се прави пълна рехабилитация на целия обект. Ако се стигне до това, ориентировъчно се говори за цифри от около 2 млрд. лв. Така че – да, разбирате мащаба на бедствието и сложността на Проекта. Работи се много внимателно. Много е важно да се направят детайлните анализи. Много е важно да установим за какво става въпрос. Такива обекти по света на практика почти няма. Има няколко аналогични, които са с друг режим на работа – съответно не можем да ползваме данни от тях относно износване и остатъчен живот. Така че чакаме тези комплексни анализи, които са поръчани. Отделно, казусът е много сложен и юридически, тъй като имаме въвлечени застрахователи, изпълнители, съответно ние се готвим да предявяваме претенции. Така че пипа се внимателно и вървим напред по най-ускорените темпове. Относно другия въпрос – за стратегията, която смятаме да предложим, за развитие на енергетиката в България ще предложим изграждането на други подобни обекти, вече споменах – включително и подземни ПАВЕЦ, ако анализите покажат, че разполагаме с такива ресурси. Това е един много ефективен източник за съхранение на енергия. За информация – ПАВЕЦ „Чаира“ работи от порядъка на 80% ефективност, което на практика е на световно ниво, включително и сравнено с най-съвременните технологии. смятаме да предложим такива проекти и в бъдеще. При всички положения по някакъв начин ще предложим и възстановяването на работата на ПАВЕЦ „Чаира“, след като знаем КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос е отново от народните представители Николай Костадинов, Искра Михайлова и Стоян Таслаков

според Проект 3.23 „Хидропомпена акумулираща мощност в България „Яденица“, съфинансиран от Европейския съюз по Механизма за свързаност на Европа, срок на изпълнение до 2024 г., се предвижда увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и свързващ реверсивен тунел със съществуващия изравнител на електроцентралата. На какъв етап е изпълнението на Проекта за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и свързващ реверсивен тунел със съществуващия изравнител на електроцентралата и кога се очаква да бъде завършен? При положение че срокът за изпълнение е заложен до 2024 г., съществува ли риск от загуба на съфинансирането от страна на Европейския съюз по този проект в случай на забавяне? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Заповядайте за отговор, господин Министър.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 Проектът с наименование „Хидропомпена акумулираща мощност в България „Яденица“, съфинансиран от Европейския съюз по Механизма за свързаност на Европа със срок за изпълнение до 2024 г.,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 През февруари 2022 г. Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България за неспазване на Директива 9243/ЕИО за запазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна. В обхвата на Проекта попадат четири защитени зони, за които е трябвало да бъдат разработени специфични и подробни планове за управление на защитените зони от Проекта, в които да има определени мерки и цели за запазване на местообитанията и дивата флора и фауна. Това е причината за отпадането на Проекта от списъка на проектите от общ интерес. Бих искал да подчертая, че определянето на специфичните цели и мерки е задължение на Министерството на околната среда В тази връзка и във връзка с предстоящия процес по избор на проекти от общ интерес, иницииран от Европейската комисия на 17 октомври 2022 г., трябва да се положат необходимите усилия от страна на Министерството холдинг и НЕК, за изпълнение на изискванията на Главна дирекция „Околна среда“ и включване на Проекта в актуализирания списък. Срокът за кандидатстване е 15 декември 2022 г. След отпадането на Проекта към този момент няма осигурено европейско съфинансиране. Въпреки това НЕК има намерение да реализира Проект „Яденица“, представляващ увеличение на капацитета на долния изравнител на ПАВЕЦ чрез изграждане на язовир „Яденица“ и свързващ реверсивен тунел към язовир „Чаира“. С реализирането на въпросния проект времето за непрекъсната работа на съоръжението, което е основен балансьор в енергийната система на България, ще се увеличи от 8,5 часа на 22 часа при пълна мощност на хидроагрегатите в турбинен режим. Дейностите по Проекта са стартирали в средата на 90-те години, като до момента е изготвен технически проект, издадено е разрешение за строеж, понастоящем с изтекло действие, изградени са временни и спомагателни съоръжения, както и част от постоянните съоръжения. До спирането на строителството през 2005 г. са построени общо приблизително 1200 метра реверсивен напорен тунел, което е около 18% от общата дължина.

По отношение на осигуряване на финансиране се разглеждат следните възможности: възстановяване на статута на Проекта като проект от общ интерес по смисъла на Регламент 2022/869, с крайна цел евентуално получаване на безвъзмездна финансова помощ за строително-монтажни работи по Механизма за свързване на Европа.

Проекта и впоследствие да го завършим в максимално кратки срокове. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Желаете ли реплика? Не. Продължаваме със следващия въпрос – от народния представител Мартин Димитров, относно готвена отмяна на забраната на износ на горива, произведени от руски петрол. Заповядайте, господин Димитров, да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа! По темата са започнали обществено обсъждане, така че и ние да се включим, господин Министър. Става въпрос за следното. Колеги, България получава дерогация заедно с други европейски страни, така че да може да продължава да внася руски петрол. И възниква логичният въпрос: има решение на последното редовно правителство продукти от въпросния руски петрол да не могат да бъдат изнасяни за трети страни. Сега обаче служебното правителство предлага този въпрос да бъде преразгледан. И понеже има обществено обсъждане и ние да се включим в общественото обсъждане, уважаеми колеги. Какъв е интересът на България? Интересът на България е да има най-добри цени за българските потребители. И аз се питам, господин Министър: ако продуктите, произвеждани от руски петрол, могат да бъдат изнасяни навсякъде, това как ще се отрази на цените? Представете си – както има поскъпване на дизела в момента, то е по-слабо изразено в България, силно изразено в Европа, и ние разрешим износа на дизел, произвеждан от руски петрол, това как ще се отрази на цената на дизела? Как ще се отрази на цената на бензина след това? Тоест, ние защитаваме ли, или Вие защитавате ли интереса на българските потребители, ако прецените да премахнете тази забрана? И по-важният въпрос: тази дерогация или отстъпка с каква цел е дадена? Тя е дадена на българските потребители. Ако се разреши износът, кой ще бъде крайният бенефициент там, където има интерес, където се изнасят тези стоки? Неслучайно имаше и реакция от Европейската комисия, но аз видях Ваши колеги да дават следното обяснение, че Европейската комисия не е разбрала, че не става въпрос за износ на петрол, а че ставало въпрос за износ на продукти, произвеждани от петрол, и затова нямало проблем. Но най-важното е да се видят резултатите. Как да защитим интересите на българските потребители, на българските производители и на българската икономика, защото, ако поскъпнат горивата, всички губим? Инфлацията е по-висока, покупателната способност пада. Има изследвания, които показват, че растежът на икономиката спада с поскъпване на горивата. Освен това не е редно подобно решение да се взема само от служебното правителство, като не се обръщате към Народното събрание за дебат, ако щете, за решение. Знаете ли по колко въпроси, които по принцип са в полето на вземане на решение на правителството, е било питано Народното събрание?! Това е характерно за парламентарните републики и не е намеса на една власт в друга.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

в момента няма забрана за износ на продукти от руски петрол в България, такава потенциална има, която ще влезе в бъдеще, и както Вие казахте, поради високия интерес отмяната на тази потенциална за в бъдеще забрана е обявена за обществено обсъждане. Така че и Вие току-що се включихте в това обсъждане, така че не виждам на какво основание е въпросът и критиката, след като ние точно това сме направили – дали сме го на обществено обсъждане това нещо. Към момента, ако погледнете статистиката, в целия регион цените на горивата в България са най-ниски. Ние в момента, повтарям, нямаме забрана за износ, цените в България са най-ниски. Още веднъж – нямаме забрана за износ, цените в България са най-ниски. Отделно имаме и програма за компенсация. Какъв е националният интерес? Горивата в България ще бъдат най-ниски, ако си ги произвеждаме в България, във всички съседни държави са по-скъпи, тоест ние не си ли произвеждаме евтини горива в България, ще трябва да внасяме от съседните държави или по-далеч, тоест цените ще бъдат по-високи. Оттук вървим по направление как да подсигурим работата на рафинерията в България. И ето това именно е въпросът за обществено обсъждане. Тъй като има редица аргументи, че при забрана – потенциална, както казвам в бъдеще, защото в момента няма, и все пак цените на горивата са ниски, включително и благодарение на усилията на служебното правителство. Ако забраним износа, има редица аргументи, свързани с технологичния процес, без да претендирам, че съм технологичен експерт, което ще доведе до потенциално значително ограничаване работата на рафинерията и последващо спиране. Ще спомена няколко от тях. При производството, при преработката на нефт не се произвежда само бензин или дизел, тоест процесът не може да се контролира, произвеждат се серия от фракции, част, от които не са предназначени за употреба в Европейския съюз, включително и в България, поради това, че екологичните норми не позволяват такова използване. Забранявайки износа, ние започваме да натрупваме тези фракции – тези продукти, които не са предназначени за нашия пазар, не могат да бъдат използвани, те са забранени за използване в България, това натрупване постепенно започва да запълва всички хранилища, докато се стигне до момент, където няма къде да ги складираме и рафинерията трябва да спре. Другият момент – продукцията на рафинерията при нормален капацитет надвишава значително потреблението в България. Ако ограничим експорта, съответно ние няма какво да правим това свръхпроизводство, намаляваме мощностите на рафинерията. Себестойността на петролните продукти както при всяко производство включва фиксирана част и променлива, тоест фиксираните разходи на рафинерията започват да се разделят на много по-малък обем продукция, тоест себестойността на продукта намалява, естествено, се очаква и повишение на крайната цена. значително намаляване на работата на рафинерията и спирането можете да си представите какъв социален проблем ще задейства със съкращаването на хиляди работни места и загубата на потенциални приходи в целия регион, включително и подизпълнители. Без да съм адвокат на каквото и да било решение, ние не затова сме го предложили на обществено обсъждане и благодаря, че и Вие се включвате, тук много внимателно трябва да се оценят всички фактори – просто към това продължавам, и затова сме го изложили на обществено обсъждане, за да се види ефектът на едно или друго решение.

Благодаря. Заповядайте за реплика, господин Димитров. (ДБ): Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа, всички сме наясно, че от 5 декември ще влязат ограниченията по вноса на петрол и въпросът е какво се случва след това? Вие, господин Министър, ако наистина вярвате, че е възможно, примерно, цената на дизела да стане значително по-висока в съседни на България страни и да има разрешение за износ, и това да не доведе до засилен износ на дизел от България, ако наистина вярвате в това, трябва, както се казва, и по други теми да поговорим, но този въпрос наистина трябва сериозно да бъде обмислен. Имайте предвид следното нещо – даването на дерогация е изключение, би трябвало да е териториален въпрос, би трябвало това да е отстъпка за съответната държава, за съответните потребители и за тях и като започнеш да изнасяш навсякъде – то какъв е смисълът тогава да има дерогация за дадена територия. То направо за Европейския съюз трябва да бъде – няма логика. Значи ти, ако си дал за определени територии дерогация – то е за тях? Тоест, внимавайте и вижте и отношението на Европейската комисия по този въпрос. Но ние като български парламент и Вие като служебно, но българско, българско, трябва да видим интереса на българските потребители, а той е най-ниски цени. Нали така?! Така че нека в този процес на обсъждане да поставим като първи критерий най-благоприятни цени за българските граждани, защото в този парламент, ако сте слушали дебата и ние – много колеги, с основание поставяме въпроса, че въпреки сериозната отстъпка в сорт Urals, цените на горивата в България изглеждат при много анализи по-скъпи от това, което биха могли да бъдат – гледаме данни отпреди време, и не разбираме тази разлика как се формира. Сега си представете, че правителството реши след края на общественото обсъждане, в което наистина и ние се включихме, да разреши износа, след като забраната, разбира се, влезе в сила – ние знаем, че не е влязла, но разреши износа на продукти, произвеждани от руски петрол. Опасяваме се много сериозно как това ще повлияе на цените и най-важното е – обезсмисля се идеята за териториална отстъпка или дерогация, уважаеми колеги. Така че наистина се надявам много сериозно да помислите и да мислите за българските потребители,

Господин Димитров, аз завърших своето изказване точно с мисълта, че трябва да се мисли за българските потребители и за хората, които работят в рафинерията. На Вашите аргументи, че отмяната на тази потенциална забрана би довела до някакъв изключителен износ на продукти, пак Ви напомням, че в момента такава забрана няма и въпреки че цените във всички съседни пазари са по-високи, то няма такъв износ. Българският пазар е задоволен и сме с най-ниски цени. Освен това имаме и програма за компенсация. Отделно от този въпрос дали тук ще има забрана, или няма да има забрана, правителството разработва комплекс от мерки, които при работеща рафинерия биха позволили да облагаме приходи и парични потоци, така че да увеличим тези компенсации и да ги разширим не само за частните потребители, но и за фирмите. Така че ние паралелно мислим и в това направление. Тук съм абсолютно съгласен с Вас, че фокусът тук трябва да бъдат българските граждани и цените на горивата в България, защото, както и с цените на енергийните носители – електроенергия и газ, това е в основата на икономическото развитие, инфлация и така нататък. Така че нашите цели, общо взето, съвпадат, което ме радва. Въпросът е в подходите. Тази потенциална забрана е взета с решение на Министерския съвет. Ние, ако искахме, можеше с решение на Министерския съвет да я отменим, променим и така нататък, но ние не го направихме, а повдигнахме въпроса на обществено обсъждане именно за да могат да се включат всички заинтересовани, включително и политици, включително и експерти, да се направи едно общонационално решение. Така че отговорността също е и Ваша. Мислете за българските граждани. Мислете за работещите в рафинерията. Мислете за крайния потребител, както казах – нашите анализи показват, че евтини горива в България може да има само ако имаме собствено производство в България. Внос – означава моментално по-високи цени. В една съседна Гърция може да видите, че дизелът е

както знаете, слушаме всички аргументи и накрая да вземем най-доброто решение, а не да политизираме въпроса. извършване на проверка и предприемане на действия във връзка с дейността на кариера за добив на инертни материали от находище „Изток“ в землището на село Мирянци, община Пазарджик. Заповядайте, господин Шотев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, по време на среща с граждани в област Пазарджик бяхме информирани за проблем, свързан с дейността на добив на инертни материали от находище „Изток“ в землището на село Мирянци, област Пазарджик. Видно от писмо на РИОСВ Пазарджик с изх. № С-79-41 от дата 26 октомври 2022 г., Приложение № 1, изпратено до редица граждани и институции, в това число и Министерството на енергетиката, на базата на извършено хидрографско изследване от експерти на МГИУ „Св. Иван Рилски“, се констатира, че концесионерът „Кариери Пазарджик“ ООД е извършвал добив в дълбочина, извън разглежданите параметри,

или с други думи, Докладът на РИОСВ Пазарджик ясно казва, че концесионерът е извършвал добив на подземни богатства на дълбочина, над максимално позволената от условията на концесията. Въпросът ми към Вас, господин Министър, е – ще извърши ли Министерството на енергетиката проверка на случая и ако се констатират нарушения на условията на концесионния договор, смята ли Министерството на енергетиката да санкционира концесионера и как? Благодаря Ви. Благодаря, господин Шотев. Заповядайте, господин Министър.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 заангажираност и твърдение, че концесионерът на находище „Изток“, село Мирянци, община Пазарджик извършва добив на дълбочина 28 – 29 метра от кота терен, тоест дълбочината е по-голяма от разрешената с решение на ОВОС от 2013 г. Твърди се, че това е причината за щети по сградите в село Мирянци. Във връзка с тези сигнали са извършени редица проверки с участие на представители на сигналоподателите, концесионера, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, РИОСВ – Пазарджик, Министерство на енергетиката, Община Пазарджик, областна управа на Област Пазарджик и други заинтересовани страни. Проведена е кореспонденция между отделните страни. Предоставена е различна документация, като в резултат не са констатирани нарушения относно решение по ОВОС от 2013 г. дълбочина на добив. Направени са констатации, препоръки и са дадени конкретни указания. Сключен е договор с МГУ „Свети Иван Рилски“ за извършване на хидрографско измерване на добивния участък и картиране на дъното на кариерата, както и геодезическо заснемане на концесионната площ на кариерата, в това число и контура на водното огледало. С писмо от 2021 г. е изразено становище на директора на РИОСВ – Пазарджик, че издаденото решение е в сила и разглежданата дълбочина на изземване на подземното богатство е до 14 метра. С писмо от 4 август 2022 г. в Министерството на енергетиката са постъпили резултатите от извършено геодезическо и хидрографско заснемане, изпълнено на 14 юни 2022 г. Заснети са точки по мрежа, като са констатирани разминавания – завишения спрямо одобрената дълбочина на добив с решение от 2013 г. Видно от предоставения картен материал, участъкът, в който се констатирани завишения на дълбочина на добив и пясък, чакъл в находище „Изток“, община Пазарджик, е разработван през предходни календарни години 2019 г., 2020 г., 2021 Тук следва да отбележа, че констатираните завишения са пренебрежимо малки, а не както е описано в жалбите, че дълбочината на добив достига 29 метра. Също така технологията на подводния добив на подземни богатства не позволява точното оформяне на дъното и бордовете на водния котлован в съответствие с проектното положение. В допълнение на това, водното тяло се влияе от нивото на подпочвените води, а то е динамична величина и варира спрямо сезонния климат и валежите. Министерството на енергетиката е отговаряло многократно на поставените въпроси в жалбите. Има организирани редица съвместни проверки. допълнение на гореизложеното Ви информирам, че Министерството на енергетиката ежегодно извършва проверки и драстични нарушения не са констатирани. Така че, предвид че последната проверка е извършена буквално преди няколко месеца и доклад е получен август месец, за момента не се предвиждат други такива, като през следващата година по редовен график, ние така или иначе, планираме да проверим концесионера. Тоест няма установени отклонения в порядък, какъвто са

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря, че ни въведохте в кореспонденцията, която се е водила по казуса. Ние сме в този казус още от миналата година. Връчих гражданска подписка с над 220 подписа на Вашия предшественик – министъра на енергетиката господин Александър Николов. Чух Вие да говорите за най-различни изследвания и проучвания, обаче не чух да кажете абсолютно нищо за последното хидрографско проучване, което е цитирано в писмото на РИОСВ – Пазарджик, а именно, предадено от независими експерти на Минно геоложкия университет. Отклоненията, които ние цитираме в нашия въпрос, са констатирани явно и точно

Мисля, че е крайно време да спрем да хвърляме прах в очите на хората от Мирянци, тъй като това е един изключително важен за тях проблем. Те многократно са организирали и протести, и граждански подписки. Ние сме повдигали темата от трибуната. Време е да кажем на тези хора, евентуално, какви следващи действия ще предприемете Вие, защото е очевидно, че имаме хидрографско проучване от Минно-геоложкия университет и също така имаме констатация на държавен орган РИОСВ – Пазарджик, от

Благодаря Ви. Както казах, констатираните отклонения са в рамките на допустимите. Няма отклонения при разрешена кота 14 метра да е добиван ресурс на кота 29 метра. Такава констатация няма. Отчитайки точността на измерванията и особеностите на подводния добив, ние нямаме законово основание да предприемаме някакви санкции и други такива. Министерството на енергетиката е реагирало абсолютно всеки път на жалбите, обръщали сте внимание и сме правили проверки, и продължаваме да правим проверки. Ние проверяваме и всички концесионери редовно. Ще продължим да проверяваме и този концесионер. За момента не виждам причина да предприемаме някакви други мерки освен постоянен контрол, с който да осигурим спазването на проектните стойности на добиването в рамките на концесията и разрешението. Не мога да кажа откъде идват повредите по жилищните сгради, но освен да се искат постоянно проверки на този концесионер, които всеки пък показват едно и също, тоест няма как да очакваме различен резултат, правим едни и същи действия. Разбирам Вашата загриженост, но може би е по-добре да се мисли в по-широк мащаб какви биха били други причини – не съм експерт, но със сигурност, ако има поражения по сградите, те са причинени от нещо, така че може би трябва да се разшири обхватът на анализите и да се търсят някакви други причини, не конкретно в отклоненията в добива на тази концесия. Пак повтарям, ние проверки продължаваме да правим и ще правим. За момента обаче отклонения не са установени. въпросите към служебния министър на иновациите и растежа Александър Пулев. Два въпроса има към него. Единият от народния представител Румен Гечев, другият е от народния представител Даниел Лорер. (Реплики от Заповядайте, господин Лорер, за Вашия въпрос относно визията и стратегията за развитие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Господин Министър, разменяме двата въпроса. Надавам се, че нямате против. Благодаря. Заповядайте, господин Лорер. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господа министри! Скоро ще стане една година, откакто създадохме Министерството на иновациите и растежа, то не беше създадено случайно. Беше създадено като част от мащабна визия за модерна България. Създадохме го с убеждение, че България може да бъде нация на предприемачи в образованието, в науката, в бизнеса. Създадохме го с убеждението, че България може да бъде иновативен хъб за цяла Източна Европа, и беше ясно, че няма да е лесно. Няма да е лесно в състояние на икономическа и държавна криза. Знаехме, че няма да е лесно да го започнем от нулата, но знаехме, че това е дългосрочно правилната визия за България, около която всички тук можем да се обединим. За сметка на това ще Ви кажа какво е лесно. Лесно е да имитираш дейност. Ще Ви кажа и какво още е лесно. Лесно е да възстановяваш стария, порочен модел на управление на тези институции. Господин Министър, защо това се случва във Вашия мандат? Защо? За първите шест месеца от съществуването на Министерството, то се фокусира върху малкия и среден бизнес у нас, за да поеме глътка въздух в тежката обстановка. Създадохме Програма за енергийна ефективност, за да намалят сметките си за ток близо хиляда реципиенти по нея. Създадохме първата процедура по Плана за възстановяване и устойчивост – 260 милиона за близо 2600 фирми, за да си модернизират машините. Създадохме механизъм за борба с корупцията. Механизъм, който позволява на нашите служби да наблюдават европрограмата в реално време, за да не се случват злоупотреби, за които европрокуратурата вече разследва предишния мандат. Обърнахме посоката на Банката за развитие. От загуба 30 милиона изведнъж тя се оказа на печалба от 78 милиона и започна да раздава заеми на тези, които наистина по Закон ги заслужават – българския малък и среден бизнес. Срещнахме стотици компании, за да ги убедим, че България започва да става правилно място за техните инвестиции. Подписахме споразумения с Европейската космическа агенция. Отворихме процедурата във Фонда за фондовете за нови заеми – 96 милиона гаранции, които създават портфолио – 250 милиона кредити, без обезпечение към фирмите. Всичко това се случи в мандата на Промяната. Конкретно към въпроса. Фондът на фондовете, както е известен, изпълнява всички финансови инструменти в страната, възлагани от управляващи органи от различни министерства, господин Министър. С измененията на Устава сега Вие променяте отново системата на управление към това, което тя беше и което ние премахнахме. Премахвате Консултативния съвет. Безплатен. Избран от хора от индустрията и представителните органи, които управляват европрограми, които контролират този фонд, и вместо това избирате трима души, излъчени от Министерството, самостоятелно. Какви са мотивите Ви, господин Министър, за тази промяна на Устава? Как според Вас това ще доведе до по-ефективно управление на евросредствата у нас? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Лорер. Господин Министър, заповядайте за отговор.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Лорер, много плам, много страст, много патос – почти забравих, че имате и въпрос, някъде тук в междуредието. Нека да Ви попитам аз, господин Лорер, защо Ви е страх от надзор?

Фокусът се чисти, прозрачни процеси и допълнителни нива на контрол. За жалост, когато говорим за контрол, много хора получават паник атаки. Защо говорим за допълнителен контрол? В името на държавата, в името на хората, в името на малките и средните предприятия, в името на предприемачите. Въвеждането на двустепенна система на управление във Фонда е стъпка точно в тази посока. Към момента Фондът се управлява от двама души в Управителния съвет. Единият е назначен от Вас чрез конкурс, по Вашето време. Говорим тук за една концентрация на власти, на правомощия, която не гарантира достатъчна защита на интереса на държава и на цялостната екосистема. Какво правим ние? Първо, заздравяваме Управителния съвет. По Устав там трябва да има трима директори. В момента има двама. Протегнахме ръка на банковите партньори, на неправителствени организации, които говорят с гласа на предприемачите. Очакваме от тях да номинират още един човек, който да изпълнява задълженията по Устав. Това е на ниво Управителен съвет. Допълнително създаваме Надзорен съвет. Какво ще прави той, господин Лорер? Ще надзирава чисти политики, допълнителен контрол и прозрачност, което е мотото на служебния кабинет. Промяната е съобразена с всички текущи регламенти и законови изисквания. Надзорът ще бъде назначен временно до провеждане на конкурс. Процедурата е съобразена с всички нормативни изисквания и в унисон със Закона за публичните предприятия. Членовете на Надзора, които ще обявим в рамките на днешния ден, ще бъдат хора с практически опит, хора, които – Вие твърдите, че сте част от тази екосистема – със сигурност ще бъдат хора, с които сте си взаимодействали, надявам се успешно, хора с практически опит в управлението на дългови и дялови инструменти, лица от индустрията, хора с безупречна репутация. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Пулев. Господин Лорер, за реплика? Заповядайте.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господа министри и колеги! Говорим си за политики – ако започнем от общото към частното, не виждам особена политика от служебно правителство, което отказва да внесе бюджет за общата политика на тази държава, но това не е темата на нашия дебат тук. Прозрачността, която адресирате, е въпрос на открит дебат след като е имало ясно заявени експертни мнения как работи институцията. Къде са резултатите от външни мнения как е работила тази институция? Всеки един, който е имал вземаме-даване с Фонда на фондовете в последните месеци, ще Ви каже, че от миналия август тя работи значително по-добре от това, което заварихме. Можете да се допитате до всички браншови организации, които, сигурен съм, са били в комуникация с Вас, за да изразят недоумението си от Вашите стъпки. За съжаление, ние виждаме тенденция да се връщат отново гнили практики от миналото, практики, които връщат непрозрачното управление на една организация, създавайки допълнителни нива не на контрол, а на самовластие. Господин Министър, Министерството на иновациите и растежа беше стъпка напред за българския бизнес. С Вашите действия, за съжаление, ние се опасяваме, че това няма да продължи още дълго. Благодаря. Благодаря, господин Лорер. Ще има ли дуплика, господин Министър? Заповядайте. От момента, в който стъпих в кабинета на Министерството на иновациите и растежа, съм в открит, регулярен диалог с всички представители на неправителствени организации, на предприемачите, банкови партньори и така Не знам Вашата информация на какво е базирана, но ние залагаме на открит и честен диалог. Имаме формирана работна група, на база на която споделяме нашия поглед, нашия прочит, резултатите от вътрешни одити, резултатите от одити от европейски институции, по най-чистия и прозрачен начин с всякакъв вид неправителствени организации, които говорят от името на предприемачите Те говорят от името на предприемачите, а не Вие, депутат Лорер. Виждаме се доста регулярно с тях, ще получим от тяхна страна много конкретни предложения как да оптимизираме контрола, как да въведем по-чисти и по-добри политики във Фонда на фондовете. Това е една много ключова структура и институция. Много ключова! Успяхме в максимално кратък срок да осигурим нужния ресурс по европейска линия, успяхме на 3 октомври да одобрим новата ОПИК програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. На път сме да насочим един доста сериозен ресурс за новия програмен период към Фонда на фондовете. Ние сме длъжни да гарантираме, че тези средства ще се управляват ефективно, прозрачно, че ще има нужното ниво на контрол, за да може тези средства най-ефективно да стигат до бъдещите шампиони на България. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър, за дупликата. Следващият въпрос към Вас е от народния представител Румен Гечев. Заповядайте, Професоре, да развиете въпроса си. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми министър Пулев, уважаеми колега! Въпросът е следният: какви са размерът и структурата на преките чуждестранни инвестиции за периода януари – септември тази година? Какви конкретни мерки са взети от Българската агенция за инвестиции и правителството за преодоляване на негативните тенденции, доколкото тези преки инвестиции играят важна роля за ускоряване на растежа и технологичното обновление на българската икономика? Благодаря Благодаря, Професоре. Господин Министър. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми професор Гечев, нека да съм много кратък и ясен – спад в преките чуждестранни инвестиции няма. Имаме към момента пълно възстановяване на нивата на преките и чуждестранни инвестиции отпреди пандемията. Това се подкрепя от предварителните данни, които са публикувани от БНБ. В номинално изражение говорим за 1 млрд. евро. Само за месец август тази година увеличението на преките чуждестранни инвестиции в нашата страна е три пъти спрямо предходния съпоставим период 138 млн. евро в сравнение с 35 млн. евро. Въпреки галопиращата инфлация, въпреки цялата тази вихрушка от кризи, геополитическа ситуация, война на няколкостотин километра от нашата граница, ние успяхме да възстановим нивата на инвестициите отпреди пандемията. Водещите сегменти са преработка и генерална промишленост. Основните партньори са Австрия, Италия и Белгия. Освен тази суха статистика мога да Ви потвърдя, че има засилен интерес към България не само от страна на нашите традиционни партньори от Европейския съюз, но има силен интерес и от нови дестинации, от много други стратегически партньори. Тук говорим за ОАЕ, Саудитска Арабия, Азербайджан, САЩ. Имах честта и привилегията да участвам в официални делегации по тези теми и да развивам конструктивно диалога с тях. Тук трябва да се отбележи, че не говорим само за инвестиции, тук говорим и за стратегически партньорства. Приоритетните оси са фокусирани около транспорт, логистика, дигитална трансформация, киберсигурност и високи технологии. Като допълнение инвестираме и в една единна информационна точка, тук говоря за Българската агенция за инвестиции. Всичко в България от гледна точка на инвестиционна дейност се прави на парче. Сега ще адресираме този проблем на едно място, в една електронна база данни ще сложим цялата информация за локации, собственост, терени. Знаете, че това е една огромна пречка – за всяка една локация и терен има интерес от 20 ведомства, има взаимодействие, което трябва да се осъществи с редица различни институции. Тази база данни ще бъде публична, до нея, до този регистър, ще имат достъп различните ресорни ведомства плюс общини, за да не се къса пъпната връв между изпълнителната власт, между общините и между местната власт. Инвеститорите, разбира се, също ще могат да имат един улеснен режим и достъп до информация. Това е формулата, няма тук някаква магия. Проактивен подход, а не реактивен, по-добро взаимодействие между ресорните ведомства и да покажем малко самочувствие и подготовка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. За реплика, Професоре – заповядайте. Благодаря Ви. Уважаеми колега Пулев, благодаря за Вашия отговор. Вие разбирате, че аз и колегите не сме очаквали, че за няколко месеца може да настъпи някакъв обрат в преките чужди инвестиции в България. Това няма как да стане. Аз просто използвам повода на парламентарния контрол, за да повдигна този въпрос, който е изключително сериозен. Да, наистина нивото на инвестициите по данни, които Вие малко по-рано сте получили, до края на септември, тъй като до средата на годината нещата изглеждаха малко по-различни. Това значи, че има малко по-добри новини, това е чудесно. Но нека да направим две уточнения. Първо, сравненията на месец август с предния месец или с август от предната година при чуждите инвестиции в макроикономиката това не се приема за достоверно по понятна причина – и Вие отлично знаете, че инвестициите са неравномерни и няма как да се сравнява август на 2022 г. с август на 2021 г., тъй като понякога може да има масирани инвестиции през януари или през септември, или в началото на декември. И затова се гледат по-продължителни периоди, особено периоди на годишна база, за да може да се направят съответните сравнения. Освен това бих добавил към това, с което Вие запознахте тук българските зрители, гражданите, които гледат телевизия, с това, че трябва да се погледне и върху нетните потоци, защото увеличават се преките чужди инвестиции, но расте и износът на капитал от България. Освен това трябва да погледнем и каква е структурата на тези инвестиции, тъй като в България има един много сериозен проблем, който трябва да решават бъдещи правителства. Уважаеми колеги, проблемът е следният. Ние имаме пасивна позиция в България, ние създаваме сравнително, мъчим се, благоприятни условия и чакаме да видим кой от чуждите инвеститори ще прояви интерес. Има изключения, но те са много малки, по простата причина че България няма програма на национални приоритети за 20 години, да не говорим, ние нямаме за пет години напред. Даже да го обвържа с въпросите на капиталовите ни разходи, ние традиционно от 10 – 15 години използваме до 30 на сто от капиталовите разходи на бюджета, вместо да ги използваме да привлечем чужди инвеститори чрез публично-частно партньорство. Така че положението по-скоро с инвестициите е тревожно от много отдавна. Хубаво е започната някаква работа по тези инвестиции, но липсва цялостна стратегия на България. И само ще Ви кажа, че 1 млрд. евро инвестиции, даже и да са малко повече, са трагично малко, тъй като

Благодаря Ви, професор Гечев, за професионалния коментар. Бих се съгласил с много от точките, които Вие казвате. Единствената причина, поради която споменах статистиката за месец август тази година, е, за да покажа, че има един положителен тренд. Със сигурност говорим тук за дългосрочни процеси, говорим за диалог, който е започнат преди години, в някои случаи преди четири, преди пет години, който се материализира сега, и това показва колко е важен този кредит на доверие, да не се къса там нишката и да вървим всички заедно в една посока, защото всички сме един отбор, всички трябва да работим за хората, за малкия бизнес, за средния бизнес, за да се поддържа тази тенденция. Това, което искам накратко да споделя, е, че освен фокуса ни върху чуждестранните инвестиции, ние работим на пълни обороти от гледна точка на взаимодействието и с българския бизнес, с българските перспективни компании. Там също не сме направили малко. В момента на ниво Българска агенция за инвестиции сме в процес на сертифициране на над 40 проекта на обща стойност от 2,2 млрд. лв., положително движение в тази посока. Тук говорим за реални проекти, за реални работни места, за реална помощ към нуждаещите се. И не на последно място, освен да си говорим тук за някаква суха статистика, е много важно да погледнем регионалните дисбаланси в страната и да насочим тези инвестиции приоритетно към хората, които имат най-голяма нужда от тях в настоящия кризисен Какво направихме по тази тема? Искам лично да благодаря на всички колеги от служебния кабинет – преди няколко седмици променихме Правилника за насърчаване на инвестициите и какво направихме там? Вдигнахме лимита за насърчителните мерки от 50 на 65% към Северна България. Тоест, освен да говорим за структура, трябва да говорим и за регионални дисбаланси и ние го правим. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. С това изчерпахме въпросите към Вас. Остана ни време за въпроса към министъра на туризма Илин Димитров, който е от народния представител Гален Монев относно стратегия на Министерство на туризма за развитие на туризма в Софийска област. Заповядайте, господин Монев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, в Софийска област има множество възможности за по-мащабно развитие на туристическата дейност. Релефът и природните дадености на областта са доста разнообразни, което дава възможности за развитие на туристическите дейности през всички сезони. В областта се намират осем от 100-те национални туристически обекта. На територията на областта в община Самоков е най-старият български планински курорт с международно значение – курортът Боровец. Там е и красивият курорт Мальовица. Има огромно богатство от минерални извори и води, предпоставки за развитие на спортно-рекреативен и балнеолечебен туризъм в областта. За пример мога да дам курортите Белчински бани, Пчелински минерални бани, Долна баня, Момин проход, Костенец. Въпреки всички тези изключително подходящи на пръв поглед условия, Софийска област остава някак незадоволително представена сред туристите на фона на други райони и области дори с по-малки възможности. Балнеолечебните курорти остават твърде непопулярни в сравнение с Велинград, Хисаря, Сапарева баня и други. В тази връзка искам да Ви попитам: има ли изработена стратегия в Министерството на туризма за по-целенасочено развитие на туристическата дейност в Софийска област и какви конкретни действия се предприемат за популяризиране на балнеолечебните курорти в нея? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Монев. Господин Димитров, този път от страната на отговарящите. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Монев, преди да започна да чета отговора, бих искал да Ви кажа, че спрямо 2019 г. Софийска област е е надминала нивата на туристи, тоест тя се развива добре. Относно стратегическо планиране на туристическата дейност, тя се осъществява по три направления. Министерството администрира Националната стратегия, областният управител администрира Стратегията на територията на областта, а кметът на общината и общинският съвет – на територията на общината. Аз съм Ви подготвил няколко документи, ще Ви ги оставя след това. Те са стратегически документи на национално ниво. Първо, Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014 – 2030 г. План за действие по изпълнение на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма. Трето, Годишна програма за национална туристическа реклама. Всяка година по това време ние приемаме в Националния съвет по туризъм Стратегията ни за следващата година – каква да бъде нашата рекламна кампания. По отношение на отделните видове туризъм ще Ви приложим План за развитие на здравния туризъм в периода 2022 – 2025 г. План за развитие на културния туризъм 2020 Част от предвидените в тези документи мерки за развитие на туризма, включително и в София област, са следните: прилагане на интегрирани комуникационни кампании на целеви пазари, фокусът е върху комбинацията на основните основните със специализираните форми на туризъм. Говоря за културно-опознавателни обиколки, балнео-, спортен, спа, климатотерапия, калолечение, винен, културен, еко-, селски, приключенски и слоу туризъм. Представяне на възможности за туризъм в страната на международните и национални туристически изложения – току-що приключи едно такова в Лондон, където се представихме добре, по мнение на бизнеса. Създаване и разпространение на рекламни материали в това число имаме и за дестинациите Костенец, Долна баня, Белчински бани, Пчелински бани, Момин проход, Панчарево, Железница, Банкя, Горна баня, Княжево. Изработване и излъчване на видео- и рекламни материали, телевизионни, радио- и онлайн реклама, провеждане на опознавателни турове, медии, блогъри, влогъри и инфлуенсъри. И още малко мерки. Въпросът Ви беше насочен към балнео и спа. В Министерството на туризма съществуват и следните конкретни дейности за популяризиране на балнео- и лечебния туризъм в София област. Налагаме имидж на България като дестинация за балнео-, спа и здраве туризъм чрез рекламни клипове. Възможностите ни за балнеотуризъм са представени в рамките на международни и национални туристически изложения, на това много държа, туристическите възможности в общините Белчин баня, Костенец, Пчелински бани, Момин проход и Долна баня са представени на четири езика на националната ни страница, специално ги преведохме. Общините Костенец и Самоков участваха в Проект „Здраве и балнеотуризъм“. Изготвени са и луксозни брошури на български и английски. Тази година през месец септември участвах в град Сапарева баня на IX годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и спа туризъм, като темата беше: „Зелена мисия на българския здравен туризъм“. Почти всеки един от провежданите опознавателни турове за медии, блогъри, влогъри, журналисти и нфлуенсъри започва или свършва в Софийска област. И последно. През 2019 г., това е голям пробив, сключихме договор с немските здравни каси, които ще ни позволят да реимбурсираме стойността на лечението в нашите медикъл спа центрове. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Реплика ще има ли, господин Монев? Заповядайте. Искам само да Ви благодаря за отговора. Ще се запозная с документите, които ще ни представите, и просто искам да заявя, че си запазвам правото да питам и за други курорти в София област. Благодаря Ви.

народни представители! Питайте колкото можете повече. Всички ние сме отговорни за имиджа на българския туризъм. Колкото повече българският туризъм взима участие в тази зала, толкова по-добре за него. Благодаря Ви за въпроса. На Ваше разположение съм. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: